На 19 юли 2017 г. е постъпил и раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, приети на първо гласуване на 19 юли 2017 г. Проектът е изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. На 19 юли 2017 г. е постъпил и раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския процесуален

гласуване. Декларация от името на парламентарната група „Обединени патриоти“. Имате думата.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 Днес се навършват точно 114 години от паметното лято на 1903 г. Тогава цяла Европа заговори за подвига на македонските и тракийските българи, за героичната им саможертва и романтичния им идеал. Илинденско-Преображенското въстание беляза завинаги съдбата на Балканите и родовата история на милиони. В онези дни с възрожденски песни на уста българите от Вардарско, Беломорието и Одринско въстанаха срещу човеконенавистните договорки на Великите сили, оставили стотици хиляди под властта на ретроградната и разпадаща се османска държава. Като следствие от най-голямото българско въстание бяха опожарени стотици села, бяха избити и изклани хиляди българи, а други десетки хиляди се принудиха да напуснат родните си огнища и да търсят спасение в майка България. Илинден – 1903 г., е символ на свобода и човещина, гордост за българите и опора в днешните дни. Илинден и Преображение Господне преди 114 години станаха и вододел за преображението на цял един народ. години по-късно е време за ново преображение. Днес това въстание се чества в две държави – едните го наричат македонско, другите българско, но ние сме спокойни, защото знаем, че между македонско и българско няма конфликт, няма и разлика. Десетилетия, вече столетия се опитват да разделят този народ на две непримирими части. Наши съседи, както и исторически доброжелатели с имперски амбиции, правят възможното да отродят политиците в Скопие, да пречат на пътя на Македония към евроатлантическия свят или пък предявяват териториални претенции. Да бъдем честни – всички те ще се радват, ако днес България и Македония не намерят общ път – общ път, взаимно зачитане, без компромиси по миналото, но най-вече с поглед към бъдещето, защото Македония не е наш враг, Македония, това сме самите ние, напук на всички, които искат да ни разделят. Затова 20 юли е символна дата, която днес трябва да ни обединява. Ние сме гарант за европейското бъдеще на Македония, защото всеки трети човек от нас има дядовци от Македония или Тракия, защото поколения българи живяха и мряха с името Македония на уста, защото България беше убежището на всички дейни на Македоно-Одринското движение, защото никога не бяхме егоисти, искахме всеки в Македония и Одринско да е свободен, независимо от етнос и религия. Дори не искахме Македония за себе си като териториална придобивка, а я искахме първо свободна за хората, които живеят в тази многострадална област. И в последните десетилетия България проявяваше майчинското си великодушие към Македония, макар голям част от тамошния елит да не отговаряше със същото. Сред народа на Македония обаче България няма проблем. В името на този народ ние трябва да вървим към все по-тесни икономически и културни връзки, към запазване на териториалната цялост на Македония, към париране на стремежите на нейната дестабилизация, защото това ще означава и дестабилизация за самата България, общото минало и отговорното настояще ще са гаранция за общото бъдеще на двете страни. Затова призоваваме Договорът за добросъседство да бъде подписан без компромис и с усърдна работа за връщане на доверието между двете държави в името на истината, в името на свободата и в името на паметта на Илинденци! Само така националната Голгота от 1903 г. ще има смисъл. Вечна слава на героите на Илинденско-Преображенското въстание! Да живее България! (Ръкопляскания от ОП и ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ „Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален

Господин Председател, моля за процедура – в залата да бъдат допуснати господин Бойко Атанасов – заместник-министър на финансите, господин Александър Георгиев – заместник-изпълнителен директор на НАП, Таня Дренска – заместник-директор на Дирекция

„Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Гласуваме наименованието на Закона по вносител, подкрепен от Комисията. Гласували

По § 1 има предложение от народния представител Георги Търновалийски: „§ 1 се изменя така: „§ 1. чл. 19 се изменя така: „Отговорност на трето лице – лице, натоварено с действия по управление и представителство Чл. 19. Лицето, натоварено, при условията на законово или доброволно представителство, с действия по представителство и управление отговаря за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски на представляваното от него задължено лице, за които е укрило факти и обстоятелства от значение за тяхното установяване или събиране, или по какъвто и да е друг начин е препятствало събирането им.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Дора Христова и група народни представители: „В § 1, в чл. 19 се правят следните изменения:

„Отговорността по ал. 2 се носи от мажоритарните съдружници или акционери, ако действията са извършени по тяхно решение, за което са гласували.“ Комисията подкрепя предложението по букви „а” и „б” и не подкрепя предложението по буква

факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, отговаря за непогасеното задължение. (2) Управител, член на орган на управление, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. носи отговорност за непогасените задължения на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2, когато недобросъвестно извърши едно от следните действия, в резултат на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са погасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски: 1. извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество, включително предприятието, на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните; 2. извърши действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на задълженото юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг и то бъде осребрено в полза на третото лице. лице. (3) Отговорност по ал. 2 носят мажоритарни съдружници или акционери, когато действията са извършени по тяхно решение, с изключение на негласувалите и гласувалите против. Отговорността за непогасените задължения по ал. 2 и 3 е до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото. (5) Мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество към деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции така, че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала. Недобросъвестност е налице, когато съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадлъжняло или неплатежоспособно и разпореждането е извършено преди обявяването на несъстоятелност или отхвърлянето на искането за обявяване в несъстоятелност. (6) Отговорността по ал. 5 носят и лицата, съдружници или акционери, които притежават миноритарни дялове от капитала, когато едновременно или последователно за период не по-дълъг от три месеца, недобросъвестно прехвърлят дружествени дялове или акции, чиято обща сума представлява мажоритарен дял от капитала. Изречение първо не се прилага за дружества, чиито акции са предмет на публично предлагане. (7) Лицата, които са действали в скрито съучастие дължат солидарно с неплатежоспособното юридическо лице неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски така, както биха възникнали за неплатежоспособното юридическо лице. лице. (8) Собствениците на капитала, включително съдружниците или акционерите, които са получили скрито разпределение на печалбата, отговарят за неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на юридическото лице за периода, в който са притежавали това качество, до размера на полученото, освен ако скритото разпределение е декларирано. (9) Смята се, че е налице недобросъвестност по смисъла на ал. 2 и 3, когато действието е извършено след деклариране и/или установяване на задълженията до една година от декларирането и/или издаването на акта за установяване на задължението. (10) Смята се, че е налице недобросъвестност по смисъла на ал. 2, 3 и 5, когато действието е извършено, след като е образувано производство по реда на този кодекс за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството. Когато се извършва проверка, срокът тече от получаване на искането или протокол съгласно чл. 110, ал. 5. (11) За прокурист се смята и всяко лице, което е упълномощено да изпълнява правомощията на управителя. За търговски пълномощник се смята и всяко лице, което изпълнява условията на чл. 26 от Търговския закон, с изключение на изискването да получава възнаграждение, както и всяко лице, действало при условията на чл. 301 от Търговския закон.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте, господин Търновалийски. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С предложеното изменение в чл. 19 се цели да се повиши ефективността от приложението на института на този член от ДОПК, тъй като съдебната практика не е много добра. Така предложените промени са опит за решаване на значими проблеми, но анализът на съдебната практика по чл. 19 показва, че съдът определя два основни пропуска и основание за отмяна на ревизионните актове в тези производства. Първият проблем е, за да възникне отговорност по чл. 19 от ДОПК, едно лице – за него следва да бъде налице поведение, изразяващо се в укриване на факти и обстоятелства, които по закон е било длъжно да обяви пред органите по приходите и пред публичните изпълнители.

Имайки предвид тези два основни факта, строго съблюдавани от съда, вносителят прави опит чрез въвеждане на редица нови алинеи да реши голяма част от казусите, които възникват в този процес. Ние смятаме, че с така направените предложения няма да бъдат решени възникналите големи проблеми, напротив, те могат да създадат много повече трудности, да предизвикат много повече ревизии и след това – съдебни дела. В ал. 1 на чл. 19 беше предложено да бъде разширен обхватът на лицата, отговорни по този текст, с пълномощниците, които са с нотариално заверено пълномощно, да управляват цялостната дейност. Имаше много реакции срещу този текст – че е неточен, и от колеги в Комисията, и от юристи.

Това в Търговския закон ясно и категорично е казано – кой е търговски пълномощник, какви са неговите функции, неговите права, кой е прокурист, какво представлява. Не може с ДОПК да променяме Търговския закон и да внасяме такива неясни текстове. Ето защо нашето предложение е направено по-кратко и смятам, по-ясно, като сме казали: „лице, натоварено при условията на законово законово или доброволно представителство с действия по представителство и управление да отговаря за“. И също така, за да отговорим на изискванията на съдебната практика, сме записали „всичко това трябва да бъде за укрити факти и обстоятелства от значение за тяхното установяване или събиране, или по какъвто и да е друг начин е препятствало събирането им“. Комисията не подкрепи нашето предложение, но аз още веднъж съм длъжен от трибуната да заявя, че така предложеното разширение на текстовете на чл. 19 няма да доведе до търсената

Господин Търновалийски, позволете да не се съглася с Вас. Искам да кажа, колеги, че в момента действащият чл. 19 се състои от две алинеи и по същият начин изброява отговорността на органите на управление – управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задълженото юридическо лице по тези две хипотези. Господин Търновалийски в неговото предложение предлага този чл. 19 да бъде допълнен, така да се каже, с едно допълнение, което не допринася по никакъв начин за изясняване и детайлизиране на тази отговорност. Смятам, че това, което е предложено от вносителя, именно чл. 19 да се развие в 11 алинеи, като в ал. 2 има детайлизиране на това какви точно видове действия трябва да е извършил управителят, мажоритарният съдружник, за да носи подобна отговорност, е много по-ясно, много по-детайлно и създава по-голяма сигурност при прилагането на текста най-вече за данъкоплатците, не толкова за тези, които го прилагат. И смятам, че това предложение, което е направил вносителят, подобрено, разбира се, от Комисията, би дало своя по-ясен ефект и в съдебната фаза на производството. Докато това, което предлага господин Търновалийски, смятам, че още повече би замъглило възможността чл. 19 да се прилага и би създало още по-големи тълкувателни възможности за това кой може да носи отговорност и при какви случаи и до какъв размер трябва да носи тази отговорност. Неслучайно са предложени толкова много детайлни текстове в чл. 19, защото вече има натрупана с години съдебна практика в прилагането на този вид отговорност и мисля, че Вие – не знам дали внимателно слушахте това, което четох, но на практика се създава възможност данъчната администрация наистина да търси отговорност от собствениците тогава, когато те прехвърлят фирмите си на така наречени „социално слаби лица“, прехвърлят дяловете си на подобни лица и по този начин създават препятствия за плащането на данъците и осигурителните вноски. Ясно и категорично ще се търси отговорност – лична имуществена от тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Други реплики има ли? Няма. Заповядайте, господин Търновалийски, за дуплика. Господин Председател, колеги! Уважаема госпожо Стоянова, текстът, който предлагаме, обхваща абсолютно всички лица, които участват в оперативното управление на дружеството – както тези, които по Закон отговарят и управляват, така и тези, които доброволно по някакъв начин чрез пълномощници са поели тези отговорности и, разбира се, сме записали „с действията си да са възпрепятствали възможността за събиране“. Аз разбирам, имате друго становище, но това няма да реши проблемите, които са създадени с години, защото няма как в Закона да бъдат обхванати абсолютно всички казуси. собствениците и възможността те да прехвърлят своите дялове, аз смятам, че това е рестриктивно ограничение и в чл. 19а сме направили предложение – като нов чл. 19а, по отношение на който аз след това ще взема отношение и ще обясня какво целим с това. Но по отношение на оперативното управление на дружествата и тези управители и пълномощници, които предприемат действия и затрудняват събирането на задължения за данъци и осигурителни вноски смятам, че всичко това в този кратък и ясен текст е обхванато и могат да бъдат насочени действия срещу тях. Друг е въпросът доколко администрацията иска, може или си свършва работата по отношение на това да изследва всички факти и обстоятелства. Благодаря Ви, уважаеми господин Търновалийски. Изказване – народният представител Пенчо Милков. Уважаеми господин Председател, колеги, взимам отношение по § 1 и по-конкретно против предлаганата нова ал. 11. Искам да Ви обясня защо според мен ал. 11 във вида, в който се предлага, не само противоречи на Търговския закон, а би създала действително хаос в правоприлагането.

на прокурист едно лице, то трябва да бъде вписано в Търговския регистър. Без това няма как той да бъде прокурист и това го пише в чл. 24 на Търговския закон – императивна разпоредба. Включвайки в чл. 11 три фикции, Законопроектът според мен ще създаде объркване и ще Ви покажа просто и ясно как. Тълкуването на правото никога не следва да води до абсурд, а именно дотам бихме отишли със следния пример: упълномощаването е едностранна сделка, тоест, ако едно лице упълномощи друго по собствената си воля, дори в нотариална форма на това пълномощно и го остави в собствената си документация, това друго упълномощено лице би носило, по смисъла на този текст, отговорност за задълженията. Няма как това нещо да се подкрепи, това е фикция, противоречаща на Търговския закон. Правилно в първите разпоредби на чл. 19, които подкрепям, вносителят на това изменение прави опит да разшири субектния кръг на отговарящите лица. Това заслужава подкрепа, но не и чл. 11 с трите си фикции. Какво означава всяко лице, действало при условията на чл. 311 от Търговския закон? Това са лица, които действат без представителна власт – трети, недобросъвестни лица за търговеца. Още една фикция, която не може да намери обоснована подкрепа, място в ДОПК. Предлагам на вносителя

Предполагам, че сте юрист, колега? Искам да Ви кажа само, че ал. 11 в никакъв случай не разширява кръга на лицата, напротив, дава определения на тези лица, които биха носили отговорност. Но, забележете: „ако са извършили действия по укриване на факти и обстоятелства или недобросъвестно са извършили действия, в резултат на които имуществото на задълженото лице е намаляло и са ясни точка 1 и 2, които казват какви са тези действия, а именно плащания в натура, пари от имуществото на задълженото лице, представляващо скрито разпределение на печалбата или действия, свързани с обременяване, с тежести на имуществото от задълженото лице за обезпечаване на чужд дълг и то да бъде осребрено в полза на трето лице“. Тоест, те не носят отговорност въобще, а само тогава, когато в това си качество на упълномощено лице са извършили подобни действия, които са довели до невъзможност данъчната администрация да събере и лицето да плати своите данъци и осигурителни вноски. Това не значи, че всяко лице, което е упълномощено едностранно и пълномощното му стои и то не е извършило действия, ще носи отговорност. То ще носи отговорност само ако е реализирало това свое пълномощно и не само го е реализирало, но в рамките на това пълномощно е извършило подобни действия – укрило е факти и обстоятелства, извършило е действията, за които говорех, в резултат на което са останали неплатени данъци и осигурителни вноски. Госпожо Стоянова, не съм съгласен. Алинея 11 не въвежда дефиниция, ал. 11 въвежда три фикции. И това, което Вие казвате, е понятно по смисъл и го приемам, но не го пише в ал. 11. Ако там пишеше, че това, което Вие предлагате да отпадне, а именно упълномощени лица, които са извършили тези действия… Да, но тук ние въвеждаме фикция – „за прокурист се смята“. Как може да се смята за прокурист лице, което не е вписано по чл. 24 от Търговския закон в Търговския регистър? Как може да фингираш нещо, което противоречи на материална разпоредба в Търговския закон? Как може да въвеждаме фикции за точно определените четири вида търговски пълномощници? Това ми е възражението, не за опита Ви действително да се постигне ограничаване на заобикалянето на Закона от тези лица. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Милков. За изказване – народният представител Валентин Ламбев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колети! Общо – взето пропуските в ДОПК в многогодишната практика на НАП показаха, че се заобикаля Законът и се ощетява фиска, чрез различни юридически пропуски пропуски в Закона. В тази връзка опитът за осъвременяване на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е в правилната посока. Същевременно считаме, че има някои сериозни слабости, които биха попречили ефективно тази промяна да ограничи злоупотребите и в крайна сметка да увеличи приходите за фиска. На първо място тази разпоредба на ал. 1 с всичките нейни записи обхваща конкретни казуси, които органите на Националната агенция по приходите са констатирали в годините като „хватки за заобикаляне“ на законодателството. Същевременно практиката показва, че не можем да обхванем в един закон всички казуси, тъй като има развитие в годините и навярно ще има други казуси, които не са обхванати с тези категорични и подробни записи. На второ място, и сега Търговския закон ясно и дефинирано определя правомощията, отговорностите на отделните видове категории, които управляват или стопанисват юридическите лица. Има ясни и категорични записи в Наказателния кодекс кой и как носи отговорност. В момента с тези промени, опитвайки се да подпомогнем работата на НАП, бихме създали трудности впоследствие именно в работата на НАП, тъй като ще завалят множество дела на ниво Административен съд и на ниво Върховен касационен съд, тъй като има няколко записа, които говорят за недобросъвестност. Най-мъчно се доказва в съдебна зала презумпцията за недобросъвестност. Тоест ще затънем в едни съдебни процедурни практики в съда едва ли бихме постигнали желания и искания от всички ефект да ограничим заобикалянето на Закона и злоупотребата с разпореждането с тези фирми, както и с кражбата на най-вече данък добавена стойност. В тази връзка би трябвало да разсъждаваме и да работим в посока принципност на тези разпоредби и да изключим конкретните казуси, тъй като това ще доведе в съвсем кратки срокове отново да правим допълнение и изменение на ДОПК с нови казуси.

добри примери, които са заложени сега в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В тази връзка считам, че когато приемаме даден закон, той трябва да е устойчив във времето, трябва да е работещ дългосрочно и то не за конкретните обстоятелства и факти, които към днешна дата имаме в практиката и в работата на НАП, а по-скоро да създадат рамки, правила, условия и спазването на тези условия. И последно, с което искам да завърша, ние като че ли даваме почти неограничени правомощия на органите на Национална агенция по приходите с много разширителни тълкувания, които те могат да използват спрямо юридическите лица. Общо взето, колеги, ние в момента се отказваме от определени права, правомощия, които имаме като законодателен орган, прехвърляме ги на НАП и им казваме: направете си един правилник, с който Вие да прилагате това, което ние днес ще приемем. Искам да Ви кажа, че и сега правомощията на органите на НАП не са никак малки. Тук е въпросът, разбира се, как органите на НАП изследват тези казуси, където има нарушения, как ги довеждат до съдебна зала и как, разбира се, успяват да спечелят тези съдебни дела. Защото практиката е показала, че много често ревизионни актове, наказателни постановления, които по смисъла на Закона са правилни и прави, не издържат в съдебна зала, поради редица пропуски, които са допуснати от служители на НАП в хода на производството. Така че да разширим правомощията и възможностите на НАП. Добре, но в крайна сметка това е въпрос и на административен и човешки ресурс на органите на НАП, които и по сега действащото законодателство имат немалко правомощия да защитят интереса на българските данъкоплатци. Нека си кажем за какво става въпрос – става въпрос за кражба на обществени средства чрез различни процедури и хватки.

Защото така, както се изказахте, от една страна, сте за това наистина да има инструменти приходната администрация да спре кражбата на обществени средства, както нарекохте данъците и осигурителните вноски. От друга страна, се изказахте против ал. 1 и 2, но всъщност ал. 1 и 2 са досегашните алинеи 1 и 2 на чл. 19 и именно те, с допълнението в ал. 2, на т. 1 и 2, дават конкретика и ограничават възможността администрацията да си тълкува въобще какво означава „недобросъвестни действия“, в резултат на които е намаляло имуществото, защото тук са описани точно тези недобросъвестни действия и те са в т. 1 и т. 2. Ние правим в ал. 1 и най-вече в ал. 2 това, срещу което Вие се изказахте, и аз не мога да разбера всъщност Вие сте против досегашните алинеи 1 и 2 на чл. 19 или сте против тяхното доуточняване и в крайна сметка точно изясняване на какво значи „недобросъвестно действие“, в резултат на което е намаляло имуществото? Не можах да Ви разбера, съжалявам! ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Има ли други реплики? Не. Заповядайте за дуплика, господин Ламбев. Няма как да бъда против промени, които биха довели до ограничаване на злоупотребите. Това категорично, както и групата на БСП, няма как да бъде против. Същевременно трябва да сме наясно, че когато приемаме определени разпоредби, те, първо, трябва да са устойчиви, и, второ, не трябва да бъдат в противоречие с действащи нормативни актове и закони. Преждеговорившите колеги споменаха за някои колизии с Търговския закон. Същевременно тези разширителни правомощия, да дам още един пример, влизат в колизия с Търговския закон. Всеки собственик, управител, пълномощник, прокурист отговаря до размера на капитала, респективно до размера на активите на съответното юридическо лице. Да не създадем казуси в ситуация, в която тяхната отговорност ще бъде неограничена, и да не създадем ситуация, в която чрез тези промени, стигайки до съдебна зала, отново определени състави на административни съдилища поради такива противоречия ще направят тълкувания и ще паднат определени ревизионни актове и отново да не постигнем целите и ефекта, който всички целим, а именно да ограничим злоупотребите и кражбата на обществени средства? В тази връзка определени текстове, които сега се предлагат, считам, че няма да доведат до нужния ефект. Така че по принцип приемам идеята, духа на промените, но не приемам конкретни разпоредби, които биха създали във времето категорично още повече противоречия вместо да обхванат и да изяснят всички вратички, които сега се използват, за да се заобикалят казусите по прехвърляне на юридически лица с огромни задължения, както и кражбата на данък добавена стойност, което, за съжаление, е национален спорт. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ламбев.

напомните на всички присъстващи в тази зала, че тези, които имат конфликт на интереси, би трябвало да ги декларират преди да се изказват от тази трибуна.

по него няма оценка на въздействието. Но Вие го допуснахте и го разпределихте да влезе и в Комисия и днес го гледаме в залата. Смятам, че това е в нарушение и на Закона за нормативните актове, и на нашия Правилник, и опорочава целия дебат, който водим в момента. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Оценката за въздействие и дали има съответствие с оценка за въздействие се прави в комисията, която разглежда Законопроекта. Предполагам, че сте участвали в заседанието на Комисията и там сте установили. Други по начина на водене има ли? Изказване на народния представител Дора Христова,

С внесената от „Воля“ промяна на чл. 19, ал. 1 и 2, а именно да отпаднат думите „както лице, което по силата на нотариално заверено пълномощно от управителя на юридическо лице, управлява цялостната му дейност“, ще се даде възможност по-прецизно да бъдат определени отговорните лица в хипотезите на ал. 2 и на същия закон, тъй като преди това в Законопроекта липсваха ясни критерии, чрез които да се определи кога от съдържанието на едно пълномощно, може да се направи извод, че упълномощеното лице има право да управлява цялостната дейност на търговеца. Това важи и за предложената от нас промяна в ал. 3 на чл. 19, която гласи: „Отговорността по ал. 2 се носи от мажоритарните съдружници или акционери, ако действията са извършени по тяхно решение, за което се гласува“. Искам да използвам възможността да благодаря на колегите от ГЕРБ, които след нас направиха същите предложения като нашите по тази алинея с малка разлика в ал. 3. Добре е, че са се вслушали в нашите мотиви при разглеждането на първо четене от внесените ни предложения. Но типично в техен стил те предлагат в последния момент една много сериозна промяна, за която ние вече не можем да реагираме по никакъв друг начин освен да гласуваме „против“. Това е промяната в новата ал. 11, за която говориха колегите преди мен. С нея на практика пак вкарват пълномощниците като солидарно отговорни лица. С предлаганата нова ал. 11 на практика се въвежда необорима презумпция, че за прокурист ще се смята и всяко лице, което изпълнява правомощия на управител; необорима презумпция, че за търговски пълномощник ще се смята всяко лице, което изпълнява изискванията на търговски пълномощник по чл. 26 от Търговския закон, независимо че не получава възнаграждения; необорима презумпция, че за търговски пълномощник ще се смята всяко лице, действало при условията на чл. 301 от Търговския закон без представителна власт от името на търговец. По този начин се разширява неконтролируемо кръгът на отговорните лица по чл. 19. Като се има предвид, че в правомощията на управителя се включват всякакви фактически и правни действия извън тези, които са от компетентността на Общото събрание на съдружниците, то упълномощеното лице за което и да е от действията, което е правомощие на управителя, ще има за резултат приравняване на упълномощеното лице на прокурист и съответно то ще попадне в кръга на отговорните по чл. 19. С тази презумпция се заличава и разликата, която има в Търговския закон между прокуриста и упълномощеното за извършване на конкретно действие лице. Недопустимо е според нас един служител на търговеца, упълномощен от управителя, например да тегли суми от сметката на търговеца или да подписва и подава документи, които търговецът е задължен да подава в НАП, да се приравнява на отговорност на прокуриста. По аналогичен начин стои въпросът и с разширяване кръга на отговорните по чл. 19 лица относно всяко лице, което бъде приравнено на търговски пълномощник по силата на новата ал. 11. И давам пример: служител на търговеца, подписал документ за получаване на стока, въз основа на който документ, се издава фактура, търговецът не се е противопоставил веднага след узнаването за това действие и този служител по силата на въведената презумпция попада в кръга на отговорните по чл. 19. Вмъквам тук, че госпожа Стоянова каза, че това се касае, когато има престъпление, но в тези случаи на по-късен етап също може да се установи такова престъпление. По този начин с предложената промяна от ГЕРБ се въвежда поредния тормоз върху малкия и средния бизнес, поредната административна тежест и поредната бюрокрация, развързваща ръцете за нескончаеми наказания на търговците и на обикновените служители. С новото изречение второ, предложено от ГЕРБ в чл. 121а, ал. 2, се предлага органите на фискален контрол…

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Мотивите ни за направените промени в § 1 са свързани с допълване и прецизиране на съществуващата уредба на ДОПК. Основната промяна е свързана с чл. 19 от ДОПК, отнасяща се до повишаване на отговорността на трети лица за непогасени данъци и осигурителни вноски за задължените юридически лица. Разширява се и кръгът на лицата, на които може да се търси отговорност по чл. 19 от ДОПК, като в този кръг се включват и лица, които по силата на нотариално заверено пълномощно от управителя на юридическото лице, управлява цялата му дейност, като до този момент тези пълномощници не носят почти никаква отговорност за възникналите задължения на юридическите лица за данъци и осигурителни вноски. Предлага се и въвеждане на отговорност на всяко лице, което в хипотеза на скрито съучастие, прикрива търговска дейност чрез неплатежоспособно юридическо лице. Това е приложимо и в случаите, когато физическото или юридическото лице, независимо дали притежава търговско качество, извършва дейност чрез неплатежоспособен длъжник, търговец или скрит пълномощник. Анализът на съдебните решения по ревизионните актове по чл. 19 от ДОПК показва, че един от най-съществените пропуски причина за отмяната на тези ревизионни актове е свързан с обосноваване на субективната страна на извършените действия на третите лица, така наречените „пълномощници“ и на причинно-следствената връзка между тяхното поведение и непогасените задължения. Затова във всички алинеи въвеждаме изисквания за наличие на недобросъвестно поведение. Това защитава интереса на добросъвестните данъкоплатци. С оглед масовите случаи на продажби и прехвърляне на търговски предприятия след започване на ревизия или пък проверка се създава нова ал. 5 в чл. 19 от ДОПК, в което понятието „недобросъвестност“ се дефинира чрез необорима презумпция. Приема се, че недобросъвестно поведение на лице е винаги, когато действието е извършено след започната проверка или ревизия. Всички тези промени чл. 19 от ДОПК са свързани с повишаване събираемостта на данъците и повишаване отговорността на хората, които извършват такъв вид дейност. Защото в момента точно тези, които

Няма. Господин Попов, заповядайте – имате думата. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, мисля, че тук проблемът в Търговския закон започна още след като въведохте изискването за 2 лв. минимален капитал. Естествено, при едно дружество – еднолично или ООД, при 2 лв. капитал после трудно ще се събере каквото и да било вземане не само по отношение на данъчните задължения, а каквото и да било вземане, след като няма някакъв капитал в това дружество. Защото то отговаря до размера на капитала си. След това Вие тук, в чл. 19, записвате, че търговски пълномощник, прокуристът, търговски представител и така нататък отговаря за събраните задължения за данъци или задължения за непогасено задължение. Тоест тук вече към кой момент произхожда тази отговорност? Към момента вече, когато съответният търговец е даден на публичен изпълнител, когато в Търговския регистър по актуалното му състояние вече са наложени запорите или обезпечителни мерки. Нито един от тези, изброени тук в чл. 19, не може да извърши каквито и да било действия, след като има наложена обезпечителна мярка. Това е абсурдно! От друга страна, ако той не може да извършва тези действия преди налагането на тази обезпечителна мярка, преди търговецът да е бил даден на публичен изпълнител, Вие на практика, от една страна, искахте да засилите с двата лева капитал търговския обмен и възможността за регистрация на множество търговски фирми, а от друга страна, тук на практика прекратявате търговския оборот. Защото всеки един ще се страхува по какъвто и да било начин, защото тук не е уточнено кога възниква това задължение, а ако считате, че е уточнено, то просто е безсмислено. Защото то възниква след като е наложен запор. По отношение на ал. 11, мисля, че се смесват абсолютно правни понятия по отношение правомощията правомощията на управителя, пълномощника, търговския пълномощник. В Търговския закон изрично е записано кой какъв е и кой какви правомощия има. За да е търговски пълномощник едно лице, то следва да е упълномощено изрично. Изисква се, за да извърши каквото и да било действие, актуално състояние на търговеца от Търговския регистър и изрично пълномощно. В чл. 301 на практика Вие казвате, че търговски пълномощник е такова лице, което няма пълномощно или пълномощното е оттеглено.

или да е оттеглено, което е недействително. Извършените действия от тези лица след наложените обезпечения се считат за недействителни

Това е всъщност за ал. 11. Мисля, че просто е недопустимо по такъв начин през ДОПК да се променя Търговския закон, и то основни правни понятия! Смесването на тези основни правни понятия – отговорността, възникването и липсата на такава отговорност, през ДОПК е просто недопустимо и ще наруши страшно

Колкото до обезпечителните мерки, мисля, че не сте прочели хубаво текстовете. Може би е добре да си прочетете ал. 10. Тя казва кога всъщност се смята, че действието е извършено. Но аз искам да се спра отново на ал. 11, защото не знам дали хората в тази зала разбраха срещу какво са изказванията срещу ал. 11. Всъщност ал. 11 дава възможност да се търси отговорност от лица, които не са прокуристи, не са търговски пълномощници, така както изисква чл. 26 на Търговския закон да бъдат вписани като такива. това са онези малограмотни лица, които са упълномощени от собствениците на фирмите и чрез които всъщност се извършва източването на фирмите. Защото след това те не могат да носят никаква отговорност. Но аз си мисля, че народните представители отляво, които се изказаха по тази тема, всъщност разбират много добре за какво става дума. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Стоянова. Друга реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Попов.

Абсолютно! И следващото. Кой носи отговорност? Естествено, че упълномощителят, защото той упълномощава пълномощника с правомощия, които той има и той си носи отговорност. Той носи отговорност, а не пълномощникът! Пълномощникът носи отговорност пред него за извършените и неизвършените действия, а упълномощителят носи отговорност за това, което е вменил на пълномощника с пълномощното. Аз дадох Аз дадох и преди пример – един служител, да речем на МВР, извърши някакви незаконни действия, кой ще носи отговорност? Прощавайте, но наистина 6 месеца…

Предлагам процедура за отделно гласуване на ал. 11

Преминаваме към гласуване на предложението от народния представител Георги Търновалийски, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Пенчо Милков, за отхвърляне на ал. 11 от текста на Комисията. Гласували

Предложение на народния представител Георги Търновалийски за създаване на § 1а: „§ 1а. Създава се чл. 19а: „Отговорност на трето лице – участник в задълженото юридическо лице. Чл. 19а. Чл. 19а. (1) Лицето, участващо или участвало в задължено юридическо лице, отговаря за задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски на лицето, в което участва/е участвало, събирането на които е избегнато чрез разпоредителни сделки с имуществото на задълженото лице, при вземането на решение за извършването на които участващото лице е гласувало по начин и при условия, които имат значение за взетото решение. решение. (2) Отговорността по ал. 1 е до размера на даденото по разпоредителната сделка, която обосновава отговорността на лицето, пропорционално на участието му към момента на вземане на решението.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група

Заповядайте, господин Търновалийски. Уважаеми господин Председател, колеги, аз ще направя изказване, за да мотивирам нашето предложение. То е в духа на предложението, което направихме и по чл. 19. Отделили сме го в отделен чл. 19а, като става въпрос за отговорност на трето лице, вече тук в случая участник в задълженото юридическо лице. Разделили сме тук отговорността, като сме казали, че отговорността е на лицата, които са участвали и участват в управлението. за това – за продажбата на дялове, по този начин решаваме този казус. Поне това ни е бил стремежът. За да не се допуска превратно тълкуване или дори злоупотреби с направените промени в разпоредбите по отношение на мажоритарните собственици и тяхната отговорност, ние предлагаме отговорност за взетите решения да носи този, който е участвал или участва по отношение на разпоредителни сделки, с които е избегнато или е затруднено събирането на данъци и осигурителни вноски. Също така с втората алинея предлагаме справедливо отговорността да е до размера на даденото по разпоредителната сделка. Смисълът на учредяването на акционерно дружество е отделяне на собствеността от мениджмънта. Собствениците на всеки един бизнес носят отговорност за риска от пропадане на бизнеса или от неговото фалиране, което в много случаи може да бъде по чисто субективни причини. С направените промени в ДОПК по отношение на мажоритарните собственици се прехвърля рискът от неплащането на данъци и осигурителни вноски. Съдебната практика в това отношение ясно подчертава, че статутът на чл. 19, ал. 1 от ДОПК не е средство за преодоляване на бездействието на администрацията по събиране на публичните задължения. Предложените промени не решават проблемите, напротив – опитват се да прехвърлят отговорността другаде, където не е проблемът. Това може би ще задълбочи и проблемите. Дава се възможност с тези текстове и за административен натиск, и произвол, опасност от възбуждане на много ревизионни производства и последващи от това съдебни такива, в много от случаите срещу лица, които нямат умишлено ощетяване на фиска. Ето защо нашето предложение е участващите юридически лица да са отговорни за задължения за данъци и осигурителни вноски на лицето, в което участват, или са участвали,

… отговарят за задълженията за данъци и осигурителни вноски на въпросното лице, събирането на които е избегнато чрез разпоредителна сделка с имуществото – не е ясно каква и как е избегнато и така нататък ако са участвали при вземането на решение. Ами, ако са гласували „против“ и са миноритарни собственици? Ако не са гласували в това, но са миноритарни собственици, ще носят отговорност по Вашето предложение. Уважаеми колеги, това, което гласувахме в предходния чл. 19, всъщност са новите алинеи от от трета до десета, които решават въпроса с отговорността на собствениците, на юридическите лица и онези собственици – мажоритарни, които трябва да носят отговорност, и онези собственици – миноритарни, които са станали такива в резултат на това, че на няколко пъти са си прехвърляли дела, за да станат от мажоритарни миноритарни, но само на тези, които са участвали и със своето гласуване „за“ са взели решения, с които са увредили имуществото и от там са са създали предпоставки за неплащане и несъбиране на данъци и осигурителни вноски. Аз мисля, че текста, който предлагате, господин Търновалийски, е по-добре да си го изтеглите, защото той не е в интерес на данъчно задължените лица, както Вие току-що твърдите.

и участващият. Участвал, в смисъл, дори и да е продал дяловете си, да ги е прехвърлил, той носи отговорност за своето участие във времето, в което е участвал в тези разпоредителни сделки. това е смисълът и на вносителя – да бъде отговорен този, който прехвърля имущество, когато след това не могат да бъдат събрани, или ще бъде затруднено събирането на задължения, които са възникнали от дейността на дружеството. Тук говорим в крайна сметка за мажоритарния собственик, който няма нищо общо.

Да, всеки, който е увредил, да носи отговорност. Това е смисълът и това е записано в този текст. Не очаквам да го приемете, още повече има ал. 2, където е записано: „отговорността по ал. 2 е до размера на даденото“. Това го пропуснахте. Благодаря. Благодаря Ви, господин Търновалийски. Други изказвания? Няма други изказвания. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Георги Търновалийски, неподкрепено от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 2 със съответното му съдържание съгласно доклада на Комисията. Гласували

помощ и административно сътрудничество, включително обмен на информация, при условията и по реда на Глава шестнадесета, раздели Глава двадесет и седма „б“, както и по силата на регламенти на Европейския съюз;“. 2. Създава се т. 6: „6. предоставянето на данъчна и осигурителна информация на задълженото лице, относно декларирани от и за него данни и данните, съдържащи се в данъчно-осигурителната му сметка, посредством телефонна услуга, след идентифициране на лицето, извършено по ред, определен от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване параграфи 3 и 4 по доклада на Комисията.

Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6. В чл. 87 ал. 11 се изменя така: „(11) За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. Редът за изискване и предоставяне на информацията се определя от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване параграфи 5 и 6 по доклада на Комисията. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! С новото изречение второ, предложено от ГЕРБ, в чл. 121а, ал. 2, се предлага органите за фискален контрол да могат да налагат обезпечение не по-малко от 10 на сто от пазарната стойност на стоката и в случаите, когато такова обезпечение вече е наложено по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност, регламентиращ обезпечение по доставки на течни горива. По този начин, първо, отново се регламентира два пъти обезпечение за една и съща стока, което според нас е недопустимо. Второ, не е ясно, както е казано в текста „не по-малко от 10%, горната граница не може да е по-висока от 30%.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! С предложените от вносителите промени в чл. 121а и свързаният с него чл. 127а, ал. 3 се разширява обхватът на едно от най-силните оръжия, предоставени в ръцете на данъчната администрация – фискалния контрол. Искам обаче да насоча внимание към проблем, който според нас засяга преди всичко малкия и средния бизнес. Въпросният проблем е породен от сега предвидения режим на засилен данъчен контрол към дадени видове предимно бързооборотни стоки, определени от министъра на финансите като стоки с висок фискален риск. Естествено, основната цел на така предвидения режим е чрез него да се предотвратява преди всичко укриването на данъци и данъчни измами. Така нареченият „фискален контрол“, най-общо казано, даде правомощия на органите по приходите да извършват редица действия по движението на стоки с висок фискален риск, като например да спират транспортните средства, с които се превозват тези стоки, да проверяват документите на стоката, да поставят технически средства за контрол на транспортното средство и други. Най-важното правомощие, дадено от специалния режим на приходните органи, обаче се оказа предвидената възможност да се налагат така наречените „предварителни обезпечителни мерки“ и то, само при условие че въпросните органи установят, че… Свързано е с текста, госпожо Стоянова, че при последващото му разпореждане със стоката събирането на дължимото ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Тези предварителни обезпечителни мерки са в размер на 30 на сто от пазарната стойност на транспортираната фискално рискова стока. Както сами разбирате, тези така наречени „предварителни обезпечителни мерки“ фактически позволяват на данъчната администрация да си събере дължимите данъци за всяка сделка, преди тя дори да е извършена. За съжаление, получихме информация от множество засегнати фирми, че практиката на НАП по прилагане на въпросните обезпечителни мерки е, меко казано, противоречива и не е съобразена с целта и смисъла на Закона. Получихме и практиката на съдилищата, които са оправомощени от закона да оказват контрол по законосъобразността на налагането на обезпечителни мерки и опасенията напълно ни се потвърдиха. След анализа на въпросната съдебна практика можем да откроим два съществени проблема… прилагането на така предвидените обезпечителни мерки. Първият съществен проблем според нас се корени в неправилното прилагане на нормата на чл. 121а, ал. 3, чл. 121а, ал. 3, която позволява на органите, оказващи фискален контрол, да предприемат и действия по обезпечаване на доказателствата. Въпреки че нормата и в сегашната си редакция достатъчно ясно оказва, че въпросното обезпечаване на доказателствата е съпътстваща мярка и може да се налага само, след като имаме наложена предварителна обезпечителна мярка с постановление на публичен изпълнител, органите по приходите продължават и към настоящия момент да обезпечават доказателства, като изземват или запорират стока, преди да има издадено постановление от публичен изпълнител. Във всички, прегледани от нас съдебни определения, категорично се застъпва становището, че въпросните практики…

Очевидно е, че фискалният контрол е важен елемент от инструментариума на данъчната администрация, но неговото използване следва да се прави съобразно логиката на закона, а не съобразно нуждите на данъчната администрация. случай че данъчната администрация среща трудности при прилагането на нормата, то следваше вносителите не просто да разширят обхвата на стоките, върху които се прилага фискалният контрол, а да потърсят решение по отношение на процедурите. В този смисъл ние сме готови на следващ етап да предложим при необходимост промяна и в тази част на закона. Обръщаме внимание на органите да спазват и прилагат коректно нормата на закона и да обърнат внимание на съдебната практика по въпроса. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Данчев. Има ли реплики? Заповядайте, госпожо Стоянова. Разбирам, че преждеговорившият господин всъщност направи голямо изказване срещу фискалния контрол и възможността, която данъчната администрация има по него.

Срещу какво в крайна сметка се бори фискалният контрол? – Срещу нелегалния внос на зеленчуци, на месо, на всякакви хранителни стоки, на други стоки и Вие го знаете много добре – вносът, който засяга българския производител с нелоялните цени на пазарите.

Заповядайте за дуплика, ако няма други реплики, разбира се. Уважаема госпожо Стоянова, моля да не ми слагате думи в устата, които не съм използвал наистина, тъй като няма никаква логика да твърдите, че някой от нас се обявява против фискалния контрол, напротив. Йорданова! ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Това, което казвам, е, че фискалният контрол е много ефикасно, добро средство в ръцете на данъчната администрация, но неговото прилагане не бива да става съобразно или срещу нормата на закона. Това са различни работи! Благодаря Ви.

на обсъждане и на гласуване, е само добавянето в ал. 3 на 10 на сто, касаещо стоките под митнически режим. режим. Категорично смятам, че трябваше да спрете това изказване, защото е извън конкретната тема. В крайна сметка сме на второ четене доклад на ДОПК, а не преразглеждане на текстовете на ДОПК въобще. Бих се съгласил, ако пишеше 10 на сто, но пише „не по-малко от 10 на сто“, което означава, че всичко, което е повече от 10 на сто, може да бъде обсъждано. (Ръкопляскания Поставям на гласуване текста на вносителя за § 5, който става § 7 в доклада на Комисията, след като е подкрепен от същата. Гласували

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9: „§ 9.

Предлаганата нова редакция от парламентарната група на ГЕРБ в § 6, касаеща чл. 127а от ДОПК, изключва от фискален контрол стоките под митнически режим по смисъла на Закона за митниците. Същевременно, видно от обнародваните изменения в Държавен вестник, бр. 58/2016 г., в Закона за митниците бяха отменени както т. 10 от § 1 от Допълнителните разпоредби относно дефиницията на митнически режим, така и съответните текстове от Закона за митниците, регламентиращи отделните митнически режими. Поради това считаме, че препратка към отменени вече правни норми е недопустима. Отделно от това, считаме за неправилно и самото предложение на Министерския съвет като вносител, чрез което се цели въвеждане върху акцизните стоки и на фискален контрол от страна на органите на НАП по реда на ДОПК. По отношение на движението на акцизните стоки съществува подробна регламентация в Закона за акцизите и данъчните складове и въвеждането на контрол от страна на още една администрация води не само до утежняване на условията за извършване на дейността, но и до липса на яснота как ще се прилагат разпоредбите на двата закона – ДОПК, и Закона за акцизите и данъчните складове, когато те регламентират по различен начин правомощията на органите на фискалния контрол, съответно на митническите органи, но по отношение на една и съща стока. Колегата, който се изказа преди малко, голяма част от неговото изказване се отнасяше за тази алинея в чл. 127а, както и госпожа Стоянова спомена. Тя сама каза, Тя сама каза, че фискалният контрол е най-вече за бързооборотните стоки, зеленчуци, плодове и така нататък. Затова ние не виждаме смисъл защо трябва и акцизните стоки да бъдат обект на този фискален контрол. Променяме

доклада. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Гласуваме предложение, направено от народния представител Дора Христова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

„при откриване на нова сметка на физическо лице или на образувание предоставяща информация финансова институция може да използва декларация от това лице, получена по реда на чл. 142л и 142п, освен ако знае или има причина да знае…“. Предлагам „или има причина да знае“ да отпадне, просто е нелогично. Да звучи „освен ако узнае“ или „само знае“, че декларацията е невярна.

по този начин са записани в Директивата в две хипотези: знае или има възможност или причина да знае. ПРЕДСЕДАТЕЛ Аз разбирам, че така е транспонирана директивата. Става въпрос за превод и за смисъл, ако има причина да узнае, той следва да знае. Просто е нелогично. На български език това е буквалният превод. Благодаря. Други изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Филип Попов. Моля, гласувайте.

Параграф 21 по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24: „§ 24. В чл. 143, ал. 4 думите „чл. 52 от Закона за банките“ се заменят с „чл. 62 от Закона за кредитните институции, застрахователна

„Когато давностният срок е изтекъл в хода на ревизионното производство и е уважено възражение за изтекла давност, решаващият орган се произнася по основанието и размера на задължението, като изрично посочва, че ревизионният акт не подлежи на принудително изпълнение.“ Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 81 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Моля гласувайте.

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 46: „§ 46. В чл. 160, ал. 4 се създава изречение второ: „Когато давностният срок е изтекъл в хода на ревизионното производство и е уважено възражение за изтекла давност, съдът се произнася по основанието и размера на задължението, като изрично посочва, че ревизионният акт не подлежи на принудително изпълнение“. Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 46 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

47: „§ 47. В чл. 178, ал. 6 се създава изречение второ: „Когато плащането е извършено с платежна карта чрез терминално устройство ПОС, включително виртуално, по реда на чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, се смята, че плащането е получено в деня на авторизацията на нареждането за плащане.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 42 до 51, които по доклада стават съответно параграфи от 48 до 57, както и наименованието на „Преходни и заключителни разпоредби“, което Комисията подкрепя.

систематика, както по-надолу ние ще посочим. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване параграфи от 48 до 58 включително, както и наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“. Моля, гласувайте.

а именно: „Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите в едномесечен срок от влизането в сила на този закон определя реда за предоставяне на данъчна и осигурителна информация посредством телефонна услуга по чл. 73, ал. 2, т. 6 и реда за изискване и предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11.“

30 минути прекъсване.